Prelazimo, da iskoristimo vrijeme, prelazimo na: - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda; Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj akta Vlada, na temelju članka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu i članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obranu i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Gordan Čačić, državni tajnik u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Izvolite. Uvažene gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama u skladu je sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske čime se Republika Hrvatska svrstava među odgovorne članice međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta opće sigurnosti. Dosadašnjem 10-godišnjem aktivnom sudjelovanju u mirovnim operacijama doprinijelo je izboru Republike Hrvatske za nestalnu članicu Vijeća UN-a kao i ostvarenje strateških ciljeva NATO, ulaska u NATO i Europsku uniju. Republika Hrvatska trenutno ima angažirana 133 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 11 mirovnih misija Ujedinjenih naroda, te dva stožerna časnika i 93 pripadnika u UN-ovoj misiji na Golanskoj visoravni. Budući da odluka Hrvatskoga sabora od 18 svibnja 2007. kojom je odobreno sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u pet mirovnih misija UN-a i to u Nepalu, u Libanonu, Sierra Leone, u …/Govornik se ne razumije./… u Afganistanu, važi do 31. prosinca 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da sukladno Zakonu o obrani i Zakonu o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, državnih službenika i namještenika u mirovnoj misiji i drugim aktivnostima u inozemstvu donese odluke kojom se pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2009. i 2010. godini upućuju uz mogućnost rotacije u mirovne misije u Libanonu do četiri pripadnika, u Borundiji do dva pripadnika i Afganistan do dva pripadnika. I u Srednje Afričku Republiku …/Govornik Produženjem sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u Libanonu Republika Hrvatska bi potvrdila svoju spremnost da u okviru međunarodne zajednice doprinese postizanju konačnog mira i stabilnosti u tom dijelu svijeta. Nastavak sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u Borundiju predlažemo posebice u kontekstu angažiranja Republike Hrvatske u komisiji za izgradnju mjera. Republika Hrvatska dobila je ponudu da u mirovnu misiju u nama u Afganistanu uputi jednog časnika, na dužnost časnika za vezu, čija je zadaća pružanje potpore provedbi reformi sigurnosnog sektora. Izgradnje sigurnosti kapaciteta te povjerenja, te suradnji između afganistanskih i međunarodnih snaga sigurnosti. Imajući u vidu angažman Republike Hrvatske u Afganistanu u okviru …./Govornik se ne razumije./… sudjelovanje časnika za vezu u misiji …/Govornik se ne razumije./… dodatno bi koristilo našim snagama na terenu. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je Rezoluciju 1778 kojom se odobrava uspostava misije u Čadu Sjeverno Afričkoj Republici pod nazivom …/Govornik se ne razumije./… Misija sastavljena od časnika za vezu sa zadaćom odabira i obuke časnih službenika za humanitarnu zaštitu te nadziranje i promociju ljudskih prava. U listopadu 2008. Republici Hrvatskoj upućena je ponuda za popunu dužnosti stožernog časnika za planiranje osoblja, za obavještajne poslove i za planiranje. Financijska sredstva za troškove sudjelovanja u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda osigurana su u državnom proračunu na razinu Ministarstva obrane. Ovom odlukom predlaže se ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da za svaku rotaciju utvrđuje trajanje rotacije, broj i organizacijsku strukturu pripadnika Oružanih snaga, kao i obvezu Ministarstva obrane da nakon svake rotacije izvijesti Odbor za obranu Hrvatskoga sabora o provedenoj rotaciji.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

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Odbor je na temelju članka 64.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravljao o prijedlogu ove odluke kao matično radno tijelo. Sukladno odredbi članka 99. Ustava Republike Hrvatske, Odbor je o prijedlogu naveden odluke raspolagao i prethodnim mišljenjem predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju istaknuo je da Republika Hrvatska trenutno ima angažirana 133 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 11 mirovnih misija te da sudjelovanje Republike Hrvatske u mirovnim misijama je jedan od načina hrvatskog doprinosa miru i sigurnosti u svijetu, jedan od partnerskih ciljeva Republike Hrvatske u sklopu postupka pristupanja NATO-u. Predstavnik predlagatelja predložio je da se nastavi sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Libanonu, te da se odobri upućivanje do 4 stožerna časnika u navedenu misiju, budući da je vijeće sigurnosti produžilo njihov mandat do kraja kolovoza 2009. godine. U pogledu misije Ujedinjenih naroda u Borundiju, predstavnik predlagatelja iznio je da vlada Borundija zatražila potpuno povlačenje snaga te je misija završila 31. prosinca 2006. godine. Međutim, sukladno rezoluciji vijeća sigurnosti utemeljen je UN-ov integracijski ured u Borundiju te isti pruža potporu vladi Borundije u naporima za osiguranjem mira. Odjel za mirovne operacije UN-a zatražio je nastavak sudjelovanja hrvatskog časnika u misiji u Borundiju i to u kontekstu angažiranja Republike Hrvatske u komisiji za izgradnju mira. Misija UN za pomoć u Afganistanu naglasio je predstavnik predlagatelja da je ista izrazito civilnog karaktera i da sadržava potporu u procesima obnove i nacionalnog pomirenja utvrđenog bolonjskim sporazumom. Mandat misije produljen je do 23. ožujka 2009. godine sa ciljem jačanja suradnje sa ISAF-om odnosno promicija civilno vojne suradnje. Republika Hrvatska dobila je ponudu da u mirovnu misiju uputi jednog časnika u činu pukovnika na dužnost časnika za veze u okviru vojno savjetodavnog odjela a što do sada nije realizirala te je mišljenja da bi sudjelovanje časnika za veze u misiju u Afganistanu koriste u hrvatskim snagama na terenu. Nadalje, predstavnik predlagatelja naveo je da u listopadu 2008. godine u Republici Hrvatskoj upućena ponuda za popunu dužnosti stožernih časnika časnika i to: za planiranje osoblja, za obavještajne poslove i za planiranje u mirovnoj misiji UN-a u Srednjo-afričkoj Republici i Čadu. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja uslijedila je rasprava u kojoj je predloženo da se odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnim misijama donose za rok od jedne godine a ne kako je u istom predloženo za 2009. i 2010. godinu. Ovo stoga što se rotacije pripadnika mirovnih misija provode svakih 6 ili 12 mjeseci. U daljnjoj raspravi ukazano je na odredbu točke 3. odluke kojom je propisana obveza Ministarstva obrane da u svakoj rotaciji izvijesti odbor, te istaknuo da rotacije koje započnu u narednoj godini, a traju 12 ili 15 mjeseci ne mogu završiti u istoj godini u kojoj su započete već u narednoj. na kraju rasprave, članovi odbora zaključili su da se Ministarstvo obrane obveže da u roku od 30 dana dostavi odboru izvješće o funkcioniranju mirovnih misija, te u rokovima u kojima se vrše rotacije mirovnih misija pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske. I nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno Hrvatskom saboru predložio donošenje ove predmetne odluke. Hvala lijepa. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.